Tillagan er svohljóðandi: „Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 28. desember 2021 eða síðar, ef nauðsyn krefur, til 17. janúar 2022.“ Tillagan skýrir sig sjálf.

af breytingartillögu meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar við 3. mál. Forsendur fjárlagafrumvarps miðuðu við að sóknargjaldið yrði 985 kr. á hvern einstakling skráðan í þjóðkirkjuna, 16 ára og eldri. Nú er gert ráð fyrir að gjaldið verði tímabundið miðað við 1.107 kr. á einstakling. Í nefndaráliti meiri hlutans við 2. umr., þskj. 210, er að finna umfjöllun um svokallaða „skilavegi“, þ.e. vegi sem færðir voru úr flokki stofnvega í sveitarfélagavegi við gildistöku vegalaga, nr. 80/2007. Með þeirri breytingu var ábyrgð á veghaldi færð frá Vegagerðinni til sveitarfélaga. Árið 2015 var Vegagerðinni veitt heimild til ársloka 2019 til að semja við sveitarfélögin um yfirfærslu veganna.

Nefndinni bárust umsagnir frá Reykjavíkurborg og Sambandi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þar sem áréttað var mikilvægi þess að fullnægjandi fjármagn fylgdi við yfirfærslu veganna. Í greinargerð með því frumvarpi umhverfis- og samgöngunefndar sem framlengdi frestinn til ársloka 2021, kemur fram að með þeirri framlengingu sé gert ráð fyrir að Vegagerðin muni áfram um sinn standa straum af kostnaði við veghald þessara skilavega en þó ekki lengur en til ársloka 2021. Meiri hlutinn áréttar að nýju mikilvægi þess að samningum ljúki um skil þessara vega en bendir jafnframt á að frá og með 1. janúar 2022 er það samkvæmt vegalögum, sem ég nefndi hér áðan, á ábyrgð sveitarfélaga en ekki Vegagerðarinnar að annast veghald skilavega en mikilvægast af öllu er að sveitarfélögin og ríkið nái hér saman. Hér eru líka þessar breytingartillögur vegna skiptingar stjórnarmálefna milli ráðuneyta, eins og ég sagði áðan, í samræmi við forsetaúrskurð og hann er rakinn í þessu nefndaráliti. Fyrir Alþingi liggur þingsályktunartillaga um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands og stefnt er að því að 1. febrúar taki gildi nýr forsetaúrskurður um skiptingu Stjórnarráðsins í ráðuneyti, með þeim breytingartillögum sem ályktunin felur í sér. Ljóst er því að umfangsmeiri breytingar verða á skiptingu milli ráðuneyta eftir nýjan úrskurð. Gert er ráð fyrir að lagt verði fram frumvarp til fjáraukalaga í ársbyrjun þar sem ný skipting og ný ráðuneyti verði endurspegluð að fullu. Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem skýrðar hafa verið og gerð er tillaga um í þingskjölum þar fylgjandi.

við 2. umr. að 2 milljarða kr. gat væri í rekstri Landspítalans og líka væri gat þegar kæmi að rekstri Sjúkrahússins á Akureyri vegna þess að fjármagn sem á að mæta öldrun og fjölgun þjóðar féll niður þrátt fyrir að öldrunin og fjölgunin væri víst óhjákvæmileg. Það kom fram við 2. umr. að þær upplýsingar hefðu borist formanni hv. fjárlaganefndar að fjármagn væri til á lið heilbrigðisráðuneytisins sem gæti mögulega mætt þessu gati og það yrði skoðað. Ég vildi því beina þeirri spurningu til hv. formanns fjárlaganefndar hver staðan væri á þessu máli, hvort þessu gati yrði lokað.

hv. formann hvar hún telur þessa 2 milljarða muni vera að finna á rekstrarreikningi Landspítalans næstu árin. Nú liggur fyrir að Landspítalinn og ríkissjóður hafa gert samning sín á milli um að ef Landspítalinn skilar hallalausum rekstri þá falli niður fyrri skuldir spítalans við ríkissjóð. Ef við sjáum 2 milljarða hlaðast upp á þessu ári í ljósi óhjákvæmilegs rekstrargats, sem virðist ekki hafa verið tilfallandi útreikningur, hverjar verða afleiðingarnar á rekstur Landspítalans

Ég er alveg sannfærð um það að starfsfólkið sem vinnur á Landspítalanum og stjórnendur hans munu leggja sig fram um, eins og þau hafa gert, að hagræða í sínum rekstri. Ég geri ekki ráð fyrir því að spítalinn verði krafinn um 2 milljarða niðurskurð eða eitthvað slíkt ef hv. þingmaður er að ýja að því. En ég held að það megi gera betur mjög víða í rekstrinum og tel að hæstv. heilbrigðisráðherra sé í færum til þess að aðstoða spítalann ef á þarf að halda eins og við höfum verið að gera í faraldrinum en líka til að hann geti haldið áfram að starfa eins og við viljum að hann starfi þegar faraldrinum vonandi lýkur, sem við vonum að gerist nú sem fyrst. En við erum ekki að gera ráð fyrir því að spítalinn þurfi að greiða niður gamla hallann. Rætt hefur verið í nefndinni að lengt verði í ef þess þykir þurfa, ekki síst vegna þess ástands sem við höfum búið við í tvö ár.

Virðulegi forseti. Í nefndaráliti og breytingartillögum meiri hluta fjárlaganefndar er lagt til 700 millj. kr. framlag til landbúnaðarins vegna hækkunar áburðarverðs. Ég vil spyrja hv. formann fjárlaganefndar í fyrsta lagi hvernig þetta fer saman við áherslur í stjórnarsáttmála á eflingu lífrænnar framleiðslu. Í öðru lagi vil ég spyrja hvers vegna þessi tiltekna atvinnugrein sé tekin svona út fyrir sviga, hvers vegna það sé þá ekki komið með sams konar hætti til móts við ýmis önnur fyrirtæki í matvælaframleiðslu sem sjá líka fram á miklar hækkanir á hráefnisverði.

að greiða bændum, verði raunveruleikinn sá að þeir búi við þá gríðarlegu hækkun á innflutningi á áburði sem allt virðist stefna í, því miður. Þetta er vel umfram margt annað sem við stöndum frammi fyrir varðandi aðrar verðlagshækkanir á vöru

hún telji æskilegt til framtíðar að ríkið sinni þessu hlutverki fyrir þetta eina trúfélag og hvort það fyrirkomulag samrýmist hugmyndum Vinstri grænna um hlutverk ríkisvaldsins á 21. öld.

Það eru skiptar skoðanir í mínum flokki eins og kannski mörgum öðrum um ríki og kirkju, en ég tilheyri líklega kirkjunnar armi því að ég styð þetta samkomulag.

Komi upp sú staða í dag, hv. formaðurinn fór yfir að það hefðu verið gerðar sérstakrar breytingar á tekjuhliðinni vegna ákvarðana sem voru teknar í tengslum við átakið Allir vinna, verði eitthvað gert í þingsal í dag sem kallar á breytingar, hvernig verður það gert? Verður það gert með framhaldsnefndaráliti fjárlaganefndar eða breytingartillögu sem verður tekin inn með afbrigðum ef ákvörðun verður tekin í þingsal í dag sem kallar á breytingartillögu eða einhverja aðlögun fjárlaga?

Minnisblað um umfang og áhrif þeirra breytinga barst nefndarmönnum í fjárlaganefnd 26. desember sl., annan í jólum, kl. 16:30. Lítið kemur fram í minnisblaðinu nema þær upphæðir sem flytjast á milli málefnasviða tafla sem tilgreinir hvert fjármagnið á að renna, en engin greinargerð fylgir um hvers vegna ákveðnir málaflokkar eru fluttir á milli ráðuneyta. Aðeins er vitnað í forsetaúrskurð um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, hvergi má finna útskýringu á því hvernig komist var að niðurstöðu um hvaða málaflokkar skyldu fluttir á milli. Þá er engin greiningarvinna á bak við þessa ákvörðun, hvaða ábati hlýst af henni Fyrstu breytingarnar tengdar Stjórnarráðinu, sem koma hér fram, hljóða upp á 15 milljarða kr., ef litið er á það ráðuneyti þar sem mesta breytingin er varðandi fjárveitingu, en auðvitað er aðeins um hreinar millifærslur að ræða. Það breytir ekki því að frá félagsmálaráðuneyti fara í núverandi holli 11,5 milljarður og til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis 15 milljarðar. Það gefur augaleið að enginn tími var fyrir nefndarmenn til að rýna þessar breytingar að ráði eftir að tillögurnar birtust sem og minnisblöð frá ráðuneytinu. Þetta vinnulag er ekki nýlunda í fjárlaganefndarumræðunni eða vinnunni þetta árið en hraðinn í aðdraganda 3. umr. þar sem stórum breytingum er ýtt í gegn

örfáum klukkustundum, ef svo má segja, leiddi til þess að fyrir Alþingi liggur nú til samþykktar fjárlagafrumvarp fyrir árið 2022 sem skilar ríkissjóði 7 milljörðum kr. verri afkomu en eftir 2. umr.

Í öðru lagi að stöðva kjaragliðnun milli viðkvæmra hópa í samfélaginu sem fá tekjur sínar í gegnum almannatryggingakerfi og almennra launþega. Í þriðja lagi að styðja við aukna virkni meðal öryrkja sem geta ekki unnið án þess að lenda í hæstu skattlagningu hér á landi. Og í fjórða lagi ákvörðun um að tryggja fulla fjármögnun starfsemi SÁÁ þar sem um 600 manns eru nú á biðlista, mikið til ungt fólk með ung börn sem þarf mikla aðstoð. Það er heldur ekki vegna þess að meiri hlutinn og ríkisstjórnin hafi ákveðið að taka undir tillögur minni hlutans um að fjármagna almennilega og fylgja eftir aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum, sem Loftslagsráð telur ómarkvissa og það þrátt fyrir að metnaðarfullt markmið í stjórnarsáttmála hafi verið uppfært um að ná 55% samdrætti í losun eftir átta ár. Ekki kemur þessi 7 milljarða kr. aukakostnaðar heldur til vegna þess að ákveðið hafi verið að taka undir tillögur minni hlutans um að leggja meira fjármagn í framlög til uppbyggingar hagkvæms húsnæðis, sem gæti dregið úr verðtryggingu á húsnæðismarkaði, dregið úr launaþrýstingi og verðbólgu og þar með kostnaði heimila, ríkissjóðs, fyrirtækja, sem er mjög áhugavert í ljósi þess að aukin verðbólga, sem má að nær öllu leyti rekja til íbúðaverðshækkana, hefur kostað ríkissjóð 13 milljarða kr. á árinu. Öllum þessum tillögum var nefnilega hafnað af meiri hlutanum núna fyrir jól. Hér er um að ræða 7 milljarða kr. kostnað í tengslum við verkefni sem fjármálaráðuneytið, ráðuneyti ráðherra stjórnmálaflokks sem í orðræðu leggur mikla áherslu á ábyrgð í ríkisfjármálum, mikilvægi forgangsröðunar og að halda aftur af kostnaði og hefur að sama skapi talaði um að ríkið geti sig lítið hreyft við núverandi kringumstæður til þess að mæta stóru áskorunum okkar tíma vegna þess að verðbólga sé til staðar. Þetta sama ráðuneyti telur engar efnahagslegar forsendur vera fyrir umræddu verkefni, nánar tiltekið í verkefnið Allir vinna. Í minnisblaði fjármálaráðuneytisins til efnahags- og viðskiptanefndar 16. desember sl. segir, með leyfi forseta:

að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, að ekki sé til staðar þörf á framlengingu úrræðanna.“

Þessar spár benda ekki til að þörf sé fyrir sérstakan skattahvata í byggingarstarfsemi. Varðandi endurbætur og viðhald íbúðarhúsnæðis þá bendir fátt til verkefnaskorts. […] Þá má nefna að letjandi áhrif Covid á ferðalög til útlanda hafa að sama skapi haft hvetjandi áhrif á sumarbústaðaframkvæmdir

„Framlenging myndi torvelda það verkefni að draga úr hallarekstri ríkissjóðs. Bæði yrði um öruggt og verulegt beint tekjutap að ræða og auk þess líkur á að jafnræði yrði raskað sem myndi skapa þrýsting um hliðstæðar endurgreiðslur til handa fleiri tegundum starfsemi.“ starfsemi.“ Þá virðast engar greiningar vera til staðar á hvort og hvernig þessu úrræði hefur tekist að sporna gegn svartri atvinnustarfsemi. Raunar hefur ákveðin útfærsla á þessu úrræði verði til staðar í að verða tíu ár, en það liggja samt engar tillögur fyrir eða greiningar fyrir í ráðuneytinu hvernig Allir vinna hefur í gegnum árin haft áhrif á svarta atvinnustarfsemi

Ráðuneytið velti því einnig upp hvort þetta sé besta nýting fjármuna í minnisblaðinu, með leyfi forseta: „Þar sem ívilnanir af þessari tegund eru í eðli sínu styrkir, er enn fremur þörf á að leggja sérstaklega mat á hvort þessum fjármunum væri mögulega betur varið með öðrum hætti eða á öðum vettvangi.“ Að lokum

á komandi árum.“ Engin röksemdafærsla hefur borist frá meiri hlutanum í fjárlaganefnd um hvers vegna mjög afgerandi álit fjármálaráðuneytisins á framlengingu verkefnisins Allir vinna er hunsað.

kaldan hátt út frá staðreyndum, teknókratismi er þetta stundum kallað innan hins pólitíska sviðs. Það sem er áhugavert í þessu samhengi er hvenær teknókratísk rök eru notuð á þessu sviði og hvenær ekki. Samfélagsleg umræða er reyndar að mínu mati orðin gegnsýrð af arðsemis- og hagvaxtarútreikningum; allt gengur út á að reikna sig niður á rétta tölu til að réttlæta aðgerðir. Eftirtektarverðasta dæmið frá síðasta kjörtímabili var farsældarfrumvarp ríkisstjórnarinnar þar sem búið var að reikna út að fjárfesting í börnunum — takið eftir orðanotkuninni: fjárfesting — væri jafn arðbær og fjárfesting í Kárahnjúkavirkjun, aðeins arðbærari en Sundabraut en ekki alveg jafn arðbær og Keflavíkurflugvöllur. Á þeim forsendum var ákveðið að ráðast í fjármögnun á tengiliðum fyrir börn innan stofnana á vegum hins opinbera. Það er ekki nóg í dag að gera eitthvað af því að það er það rétta í stöðunni. Því fylgja víst of miklar tilfinningar þrátt fyrir að fólk sem hefur talað á svokölluðum tilfinningalegum forsendum í áratugi sé ekki bara að tala með tilfinningum sínum, það vissi og veit enn að efnahagur okkar er byggður á fólki og að samfélag sem styður við fólk, ungt fólk, börn, stendur betur að vígi en önnur samfélög. Það ætti ekki að þurfa hagfræðing til að reikna það út. Það ætti ekki að þurfa tilbúnar forsendur og formúlu til að bera saman fólk, börn og vega- og virkjunargerð, en þannig virðist hins vegar vera oftar en ekki í dag; markaðslegar forsendur virðast þurfa að eiga við allt í samfélaginu. Þetta er umhugsunarverð þróun, jafnvel fyrir manneskju eins og mig með hagfræðibakgrunn, því að staðreyndin er sú að það eru nær engar rannsóknir sem sýna fram á nákvæmlega hvað styður við hagvöxtinn sem títt er rætt um að sé aðalmarkmið ákvarðana. Fjölmargar rannsóknir benda hins vegar til þess að vel unnin stefna í ákveðnum málaflokkum sem styður við fólk og bætir lífsskilyrði þess sé skynsamleg. Þegar öllu er á botninn hvolft er það markmið stjórnvalda að bæta lífsskilyrði fólks. Af því leiðir að samfélagið styrkist, sem styður við efnahaginn, enda er efnahagurinn fall af heilbrigði samfélagsins. Um þetta snýst pólitíkin að mörgu leyti, virðulegi forseti, eða ætti öllu heldur að snúast: Að taka ákvarðanir um að bæta líf fólks. Stjórnvöld þurfa að geta bent á líf hverra það ætlar að bæta með hvaða aðgerðum. Fjármagn sem fer í eina aðgerð getur víst ekki farið í aðra. Og þar, virðulegi forseti, liggur forgangsröðunin. Ég taldi hér að framan upp þær breytingartillögur sem var hafnað fyrir jól.

Eitt er alla vega víst: Miðað við teknókratísku rökin frá fjármálaráðuneytinu er ákvörðunin um framlengingu Allir vinna ekki byggð á hreinum efnahagslegum rökum. Þetta er fyrst og fremst pólitísk forgangsröðun um hvar á að bæta lífsskilyrðin, sem er gott og vel ef það væri bara viðurkennt. Þessi ráðstöfun væri ekki mín fyrsta forgangsröðun ef einungis væri um 7 milljarða kr. svigrúm að ræða, sem er svo sem miklu stærri spurning, þ.e. hvar þetta raunverulega svigrúm liggur. En þarna liggur líka pólitíski ágreiningurinn, algerlega óháð efnahagslegum staðreyndum.

Sá sem hér stendur hefur fylgst með umræðum um fjárlagafrumvarpið þar sem farið hefur verið yfir forsendur og mikilvægi þess að fjárlög fái lýðræðislega umfjöllun sem þeim ber.

Okkur kann að greina á um leiðir og hversu langt eigi að ganga í þeim efnum og um það snúast kosningar og ekki síður gildi einstakra stjórnmálaflokka. Ég aðhyllist hugmyndafræði þar sem tekjur ríkisins eru notaðar til að draga úr ójöfnuði og til að jafna stöðu einstaklinga innbyrðis. Í framlögðum fjárlögum hefur ríkisstjórnin kveðið á um starfsemi hins opinbera á komandi ári og því miður vantar töluvert upp á að ríkisstjórnin hafi gætt að samstöðu eða samábyrgð þannig að tekið hafi verið nægilegt tillit til hagsmuna þeirra sem lakast standa í samfélaginu. Þá er heldur ekki að sjá að fjármögnun þeirra kerfa sem eiga að tryggja grunnþarfir sé fullnægjandi. Í heilbrigðisstefnu ríkisins til 2030 segir að heilbrigðiskerfið sé einn af hornsteinum samfélagsins, hluti af samfélagssáttmálanum. Um það erum við öll sammála og við höfum sem þjóð haft forsjá til að byggja upp opinbert heilbrigðiskerfi þannig að fjárhagur og búseta einstaklinga stýri ekki för varðandi meðferð og aðgengi að þjónustu. Til að þessi samfélagssáttmáli haldi er nauðsynlegt að tryggja fjármögnun kerfisins, fjármögnun sem tryggir ekki einungis að hægt sé að standa undir óbreyttum rekstri heldur líka að þróast og takast á við eðlilegar lýðfræðilegar breytingar og innleiða framfarir í meðferð sjúklinga. Það er á tímum sem þessum, þegar heimsfaraldur geisar og álag er á heilbrigðiskerfi landsins, þar sem auknar byrðar eru lagðar á heilbrigðisstarfsfólk og því gert að vinna hraðar og afkasta meiru, sem mikilvægi samfélagssáttmálans skín hvað skærast.

Hins vegar vantar mikið til að þetta mikla vaxtarsvæði hafi fengið nægilegar fjárheimildir á undanförnum árum til að hægt sé að veita þá grunnheilbrigðisþjónustu sem íbúar eiga rétt á.

Að lokum er rétt að nefna stöðu íþrótta- og æskulýðsstarfs í landinu. Íslenska ríkið hefur staðfest með sérstökum fjárframlögum, og nú í fjáraukalögum, mikilvægi starfsins. Sá sem hér stendur hefur starfað í íþróttahreyfingunni um langt skeið og er því málið ekki óskylt. Ég þekki vel af eigin reynslu hversu mikilvægt það er að börn og ungmenni geti stundað tómstundastarf við hæfi undir leiðsögn. Slíkt verður ekki dregið í efa né þau góðu samfélagslegu áhrif sem slíkt starf hefur sem forvarnir og sem fararnesti inn í framtíðina. Starf þetta er að stóru leyti unnið af sjálfboðaliðum og því miður verður sífellt erfiðara að manna það. Stuðningur hins opinbera við þetta starf er því afar mikilvægur. Í fjárlagafrumvarpinu er ekki gert ráð fyrir áframhaldandi stuðningi og er það miður.

Það er hins vegar þannig að fyrirsjáanleikinn við þennan rekstur sem annan er mikilvægur og sakna ég þess að fyrir liggi í upphafi árs að komið verði til móts við það tjón sem liggur fyrir að koma mun til á næsta ári. Samkvæmt könnun UNICEF hafa um 17% barna og ungmenna hérlendis ekki aðgengi að skipulögðu æskulýðsstarfi og það sem er áhyggjuefni er að það er einkum á barnmörgum heimilum, á heimilum þar sem atvinnuþátttaka er lág og meðal barna og ungmenna sem búa með foreldrum í leiguhúsnæði þar sem þátttakan er hvað minnst. Það er því ánægjulegt að sjá í fjárlögum áframhald á sérstökum stuðningi við tekjulægri fjölskyldur

Það er einmitt þessi hópur sem fátækt kemur verst niður á, börn og ungmenni sem búa við aðstæður sem þau hafa enga stjórn á eða möguleika á að bæta úr. Að lokum vil ég nefna að ég sakna þess að sú góða tillaga sem Framsóknarflokkurinn kom fram með fyrir kosningar, þess efnis að ríkið myndi styðja við tómstundir barna með 6.000 kr. á ári, verði að veruleika. Reyndar hefði ég talið heppilegra að gera róttækar breytingar á barnabótakerfinu og hækka greiðslur til barnafjölskyldna en úr því sem komið er er ljóst að slíkar breytingar verða ekki gerðar hvað sem síðar verður. Það breytir því ekki að tillaga um 6.000 kr. myndi auka möguleika barna og ungmenna á að stunda tómstundir sem þau kjósa. Virðulegur forseti. Það er ljóst að í framlögðu frumvarpi sjást ekki miklar breytingar á forgangsröðun frá síðasta kjörtímabili og er það miður. Ég vonast til að sjónarmið og gildi sem byggjast á jafnrétti og samstöðu hljóti meira vægi á komandi árum

kreppunni sem leiddi af kórónuveirufaraldrinum og sem við erum því miður enn að glíma við. Leiðarljós áætlunarinnar voru svigrúm í krafti árangurs í ríkisfjármálum, áhersla á nýsköpun og innviðauppbyggingu að létta byrðum af fólki og fyrirtækjum. Arðsemi og atvinnusköpun var höfð í fyrirrúmi við fjárfestingar og skuldasöfnun stöðvuð á áætlunartímanum. Þessi leiðarljós eru enn til staðar og ég held að þessi fjárlög hér varpi góðu ljósi á þessar áætlanir ríkisstjórnarinnar sem ég styð heils hugar. Það er áhugavert að horfa til síðasta árs og þeirra hagspáa sem fram hafa komið á síðasta ári. Ég held að hver ein og einasta spá hafi ekki ræst. Alltaf virtist í spánum myrkrið vera meira en raunveruleikinn sýndi svo síðar, líklega vegna þess að aðgerðir ríkisstjórnarinnar skiluðu árangri. Við náðum árangri eins og stefnt var að. En það er ekki þannig að velsæld einstaklinganna í samfélaginu byggist bara á hagvexti. Þess vegna er svo mikilvægt að við erum núna að vinna líka með markmið um velsældarhagkerfi. Við þurfum að gera það áfram. Við sjáum þess skýr merki í síðustu fjármálaáætlun og sjáum þess líka merki í fjárlagafrumvarpinu núna en ég vil sjá enn þá skýrari merki í nýrri fjármálaáætlun sem við sjáum í upphafi næsta árs. Mig langar líka að ítreka það sem fram kom í nefndaráliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar um mikilvægi þess að Stjórnarráðið fari í markvisst endurmat útgjalda og ýti enn frekar undir verkefnið Stafræn þróun. Við sjáum töluvert mikinn árangur af þeim aðgerðum. En, virðulegur forseti, ég vil líka fara að sjá árangur þeirra aðgerða í fjárlögunum sjálfum og að við sjáum fram á þann mikla sparnað og þá miklu hagræðingu sem er að hljótast af stafrænni þróun Stjórnarráðsins og allrar opinberrar þjónustu. Virðulegur forseti. Ég verð líka að fá tækifæri til að koma inn á skilavegi, mál sem ég hygg að flestum þyki býsna flókið. Bráðabirgðaákvæðið sem við hér á Alþingi höfum framlengt alla vega í tvígang, ef ekki þrígang, fellur úr gildi um þessi áramót.

Við vitum að það er búið að ná samkomulagi um ástand þessara vega en nú er uppi ágreiningur um framtíðarrekstrarkostnað. Í þessu samhengi vil ég ítreka mikilvægi þess að við flýtum okkur varðandi þróun á framtíðargjaldtöku fyrir akstur. Við ræddum hér áðan um bifreiðagjöldin og svona — nú

Nú eru ívilnanir að breytast varðandi tengiltvinnbílana og við höfum sett okkur stór markmið um að skipta alveg yfir í hreina orkugjafa og ég vil ýta undir það. Það segir okkur líka að til lengri tíma litið þá verðum við að huga að því hvernig skattheimta eða gjaldtaka á að vera af bifreiðum eða akstri. Ég held að það sé einsýnt að sveitarfélögin þurfi að fá hluta af þeirri gjaldtöku. Þeir tekjustofnar sem sveitarfélögin hafa í dag eru eingöngu útsvar og fasteignagjöld og þau þurfa meiri og sterkari tekjustofna til að standa undir þeim útgjöldum og þeirri þjónustu sem þeim er lögum samkvæmt falið að veita.

sjónarmiðum sem varða hagvöxt. Af því ég veit að hv. þingmaður er áhugasöm um loftslagsmál og talaði sérstaklega um þau þá langar mig að spyrja hvort hún deili ekki með mér ákveðnum áhyggjum af því að

hafi ekki áhyggjur af því eins og ég að þess sjáist ekki skýr merki á fyrsta fjárlagaári þessa kjörtímabils, sem er þá 25% af kjörtímabilinu.

Ég er stolt af því að styðja ríkisstjórn sem hefur sett loftslagsmarkmiðin í fyrsta sæti, er með metnaðarfullar aðgerðaáætlanir í loftslagsmálum sem lúta að þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Mér finnst sjást skýr merki um það bæði í stjórnarsáttmálanum og í fjárlögunum. Ég útiloka ekki að það þurfi að setja enn meiri fjármuni til loftslagsmála þegar fram líða stundir. En mér finnst líka mikilvægt að nefna, virðulegur forseti, þegar við horfum á svona risastóran málaflokk eins og loftslagsmálin, að

Það eru svo margar ákvarðanir sem hið opinbera er að taka og í öllum þessum ákvörðunum þurfa loftslagsgleraugun að vera á lofti. Það kallar ekki endilega á fjármuni frá ríkinu. Það getur stundum bara kallað á breytt vinnubrögð, breyttar áherslur að einhverju leyti, og mér finnst sjást skýr merki þess. En ég hlakka til að takast á við þennan vanda með hv. þingmanni á komandi árum þannig að við í þinginu veitum gott aðhald og þegar að öllum ákvörðunum kemur séu loftslagsmálin höfð í fyrirrúmi.

á skiptir auðvitað máli að það sé skýrt samræmi á milli þess sem er sagt í stjórnarsáttmála og þess sem kemur fram í fjármálastefnu og þá fjárlögum líka og ég sé ekki alveg skýrt samræmi þarna á milli. En að öðru. Nú man ég eftir því að í kosningabaráttunni voru Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn kannski ekki sammála um mjög margt en báðir flokkar voru þó sammála um að það þyrfti að hækka fæðingarstyrk námsmanna.

þingmann: Strandar þetta eitthvað sérstaklega á Framsóknarflokknum og Vinstri grænum, er henni kunnugt um það? Eða eru stjórnarflokkarnir sammála um að það sé ekki tímabært að hækka fæðingarstyrki hjá námsmönnum?

séu ekki ný lög um niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu fjármögnuð með meira fullnægjandi hætti en raun ber vitni, 250 milljónir eða svo. Það dugar ansi skammt ef við ætlum að fylgja þessum lögum svo vel sé.

að það sem við ræddum þá hér í þessum sal hefur einmitt raungerst, þ.e. að feður taka í auknum mæli foreldraorlof. Eitt af því sem ég sagði í þeirri umræðu var að næsta skrefið væri líka að hækka þakið í fæðingarorlofi. Það hvetur enn frekar til þátttöku feðra vegna þess að því miður erum við enn þá í þeirri stöðu að karlmenn hafa almennt hærri laun í samfélaginu. Hv. þingmaður kom líka inn á niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. Ég hef verið hlynnt því og studdi það frumvarp, held ég hafi meira að segja verið flutningsmaður á því frumvarpi á sínum tíma með þeirri reglugerðarheimild sem það fól í sér til ráðherra. Ég vona að hægt verði að spila með þá fjármuni sem eru í sjúkratryggingum þannig að hægt sé að koma þeirri þjónustu á. Ég átta mig á því að það verður að setja einhvern ramma í kringum það. Það er aðeins meira en að segja það þótt við viljum öll styðja við sálfræðiþjónustuna og ég hygg að það að hafa gott aðgengi að sálfræðiþjónustu sé mjög mikið lýðheilsumál og geti sparað fé til lengri tíma litið. Þess vegna hefur m.a. verið lögð áhersla á þjónustu sálfræðinga hjá heilsugæslunni, í framhaldsskólunum og víðar og næsta skref er svo að hefja niðurgreiðslu til þeirra.

Hvaðan eru tekjurnar teknar, frá þeim ríku eða þeim fátæku? Hvernig er tekjunum varið, í dýr ráðuneyti eða til aukinnar velmegunar fyrir þá sem minnst mega sín? Kannski að svarið við þessum spurningum sé að það þurfi heildarendurskoðun á fjárlögum.

Þetta er minn fimmti dagur hér á Alþingi.

Ég vil þakka hversu vel er tekið á móti nýjum þingmönnum hérna og ég vil líka þakka fyrir nefndastörfin sem ég hef tekið þátt í. Þar er að mínu mati sýnd fagmennska og mér líður eins og ég sé á fundi í fyrirtæki úti í bæ þar sem er unnið með mjög faglegum vinnubrögðum. Ég vil líka geta þess að á þessum dögum hef ég orðið vitni að því að það hafa verið samþykktir fjármunir í mörg mjög góð mál á sviði heilbrigðismála, menntamála, umhverfismála og málefna sem bæta lífskjör þeirra sem virkilega þurfa aðstoð frá ríkinu. En það eru mikil vonbrigði að sjá að útgjöld, stór útgjöld, eru samþykkt hér án mikillar umhugsunar eða undirbúnings. Ég vil nefna þrjú dæmi. Það er búið að samþykkja hér rúma 7 milljarða í verkefni sem heitir þessu fallega nafni Allir vinna. En eru allir að vinna?

vil benda á að svona lausleg áætlun mín sýnir að þetta eru skattar 1.000 heimila, það eru sirka 1.000 heimili í landinu sem borga alla skatta sína á næsta ári í þetta verkefni. Annað mál er 500 milljónir í streymisveitu ríkisins. Ég eiginlega skil ekki hvernig var hægt að koma þessari hugmynd hingað inn í þingið. Þetta er algerlega án rökstuðnings. Ég hef hvergi fundið neina greinargerð sem fylgir þessum 500 milljónum. Þetta eru skattar 70 fjölskyldna sem fara bara í þetta eina streymisveitugæluverkefni. Síðan í þriðja lagi: 300 milljónir eiga að fara í að fjölga ráðuneytum. Engin greining, engin rök, engar útskýringar. Stundum finnst mér þurfa að minna hæstv. ráðherra á að við erum yfirmenn

Það er svolítið ruglandi framsetning í fjárlögunum, það er það fyrsta sem ég las líka út úr viðkomandi dálki. En það er ekki svo. Þessar 500 milljónir fara í framfylgd á kvikmyndastefnu sem mótuð hefur verið og ég held að það séu 5 milljónir sem okkur hefur verið sagt að fari í streymisveitu og er hugsunin sú að koma gömlum íslenskum kvikmyndum, sem ekki hafa burði til að að vera veitt í gegnum aðrar streymisveitur, í loftið þannig að menningararfurinn lifi áfram. Við vorum fullvissuð um það í fjárlaganefnd að þetta færi ekki í einhvers konar samkeppni við annað

þetta er stundum kölluð umhyggja fyrir hlutum sem við eigum ekki að vera að skipta okkur af. Og annað sem ég vil segja líka: Einkareksturinn gæti hugsanlega tekið þetta að sér. Svona verkefni eru dæmigerð verkefni sem ætti bara að bjóða út.

Virðulegi forseti. Ég flyt hér nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2022 frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar. Frumvarpinu var vísað aftur til nefndarinnar að lokinni 2. umr. og hefur nefndin fjallað um málið að nýju. Erindi bárust frá Lífeyrissjóði Tannlæknafélags Íslands, Ólafi K. Ólafssyni og Seðlabanka Íslands. Í erindi Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands kemur fram

með þeim hætti sem lagt var til í frumvarpinu, því sé lagt til að hlutfall fastagjaldsins af heildarálagningu verði áfram 60%. Nefndin óskaði eftir afstöðu ráðuneytisins og Seðlabanka Íslands um það hvort forsendur væru til þess að lækka hlut fastagjaldsins á sjóði með hreina eign til greiðslu lífeyris undir 15 milljörðum Meiri hlutinn telur ekki forsendur til að lækka fastagjald á lífeyrissjóði með eignir undir 15 milljörðum kr. enda sé það mat Seðlabankans að kostnaður við beint eftirlit með lífeyrissjóði nemi að lágmarki 4.000.000 kr. á ári. Nefndin hefur fjallað að nýju um breytingar á ívilnunum vegna innflutnings tengiltvinnbifreiða samkvæmt lögum um virðisaukaskatt sem að óbreyttu falla niður eftir að samtals 15.000 tengiltvinnbifreiðar, sem notið hafa ívilnana, hafa verið skráðar á ökutækjaskrá. Líkt og fram kemur í áliti meiri hluta nefndarinnar við 2. umr. telur meiri hlutinn ekki forsendur til breytinga á fyrirkomulagi ívilnana vegna tengiltvinnbifreiða að svo stöddu, enda kalli breytingar á því á víðtækari endurskoðun, m.a. með hliðsjón af ríkisstyrkjareglum og skuldbindingu íslenskra stjórnvalda til þess að tilkynna breytingar á fyrirkomulaginu til Eftirlitsstofnunar EFTA. Meiri hlutinn beinir því til fjármála- og efnahagsráðherra að taka til skoðunar hvort tilefni sé til þess að framlengja framangreindar ívilnanir með einhverjum hætti, eða gera breytingar á fyrirkomulagi þeirra, áður en 15.000 tengiltvinnbifreiðamarkinu verði náð. Varðandi virðisauka og endursölu bílaleigubíla vil ég taka hér fram fram að vilji er fyrir því að það verði skoðað heildstætt á nýju ári í samráði við skattaskrifstofu fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

rita: Guðrún Hafsteinsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir.

Að hvaða leyti er þetta mál öðruvísi vaxið en þær breytingar sem nefndin gerir á Allir vinna-regluverkinu núna í meðförum sínum? Það er í fyrsta lagi. Í öðru lagi segir hér, með

Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvar. Ég tel að það geti vel verið vænlegt til árangurs að beina þeim tilmælum til ráðherra. Það er öllum ljóst að ríkisstjórnin hefur efnt til skuldbindinga varðandi losun kolefnis og sett sér mjög metnaðarfull markmið um að hér verði stefnt að kolefnishlutleysi árið 2040 og að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti árið 2050. Þetta er verkefnið sem blasir við okkur og þá hlýtur spurningin að vera: Hvernig ætlum við að gera það?

þurfum að breyta samgönguflota okkar, bæði bílum, skipum og flugvélum. Það er verkefnið sem blasir við okkur.

Hins vegar vil ég benda hv. þingmanni á það, og það kom líka fram í umræðunni í gær, að ég hef ákveðnar áhyggjur af því að innviðirnir séu ekki komnir á þann stað sem við þurfum til að rafbílavæða allt landið.

Frú forseti. Ég þakka svarið frá hv. formanni efnahags- og viðskiptanefndar. Það virðist vera með þetta mál, eins og svo oft vill verða þegar meiningin er góð, að þær aðgerðir sem gripið er til ganga beinlínis gegn ganga beinlínis gegn þeim markmiðum sem ætlunin er að ná fram. Ég er þess fullviss að sú breyting sem hér er verið að gera muni hægja á orkuskiptum í samgöngum. Af hverju segi ég þetta? Í fyrsta lagi blasa áhrifin á þá sem flytja inn þessar bifreiðar auðvitað við öllum sem vilja sjá. Í öðru lagi mun þetta væntanlega orsaka það að bílaleigur, sem eru mikilvægur þáttur í endursölumarkaði allra nýlegra bíla,

Það sem mun gerast á endanum er að uppbygging bæði dreifikerfisins og bílaflotans, sem er annaðhvort tengiltvinnbílar eða að fullu með rafmagni, mun eiga sér stað hægar en ef þessi brú væri til staðar.

Ég er ekki sá spámaður að ég geti séð inn í þá kristalskúlu sem margir horfa í nú í lok árs, hvernig framtíðin muni blasa við okkur. Ég sé það ekki alveg fyrir. En

Það eru ein rökin. Önnur rökin eru þau hvort við þurfum á því að halda að hér sé þá einhver millileikur sem við kjósum að líta svo á, alla vega hingað til, að hafi verið tengiltvinnbílar sem geti þá brúað bilið þangað til innviðir okkar verði komnir þangað að þeir ráði við það. Maður getur alveg velt því fyrir sér að bílaleigurnar okkar stýra að miklum hluta eftirmarkaðnum eða sölu notaðra bíla. Bílaleigur landsins hafa verið að flytja inn um helming af nýskráðum bílum á Íslandi þannig að það liggur í hlutarins eðli. Eftir því sem ég kemst næst af upplýsingum frá þeim hefur verið vandkvæðum bundið að leigja 100% rafbíla.

Þess vegna verður að gera gangskör í því að byggja hér upp innviði fyrir rafbíla og (Forseti hringir.) þá munum við sjá hér mjög fljótt orkuskipti, að ég tel.

hagfræðingar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, umhverfissamtök og rannsóknir sýna okkur að séu besta leiðin til þess að virkja markaðsöflin til að ná árangri í loftslagsmálum. Eitt vil ég hafa á hreinu áður en ég held lengra. Það er að þetta er ekki einhver venjulegur skattur sem leggst á ákveðna starfsemi og fer inn í ríkissjóð. Þetta eykur ekki umsvif ríkisins og þarf ekki að breyta heildarupphæðum fjárlaga og ríkisrekstrar. Þetta er skattur sem færir raunverulegt gjald losunar gróðurhúsalofttegunda, sem við vitum öll hvað er gríðarleg, til markaðarins, eitthvað sem hefur ekki verið tekið inn í útreikninga áður því við höfum ekki fundið fyrir þessum áhrifum á samfélagið í þessum mæli. Ef við tökum dæmi um fyrirtæki eða einstakling sem tekur ákvarðanir á markaði um hvort skuli kaupa hlut A á 500 kr. sem losar kannski 5 kíló af kolefni eða hlut B sem kostar 700 kr. en losar 10 kíló af kolefni undir núverandi efnahagskerfi óraunhæft að búast við því að aðilar taki inn í sína ákvarðanatöku þann fjarstæða kostnað sem þessi losun á auka 5 kílóum af kolefni hefur enda eru fyrirtæki og einstaklingar skiljanlega oft að hugsa um að standa á eigin fótum og um eigið fjármagn. Ég veit vel að sumir einstaklingar og aðilar á markaði myndu kjósa grænni kostinn út frá samfélagslegum sjónarmiðum en það er ekki alveg hægt að stóla á það enda núna 30 ár síðan við vissum af alvarleika vandans og stór hegðunarbreyting á þeim skala sem nauðsynleg er hefur ekki átt sér stað. Kolefnisskattur tæklar einmitt þessi vandamál og færir raunkostnað losunar, sem við vitum öll hvað er hár, inn í ákvarðanatöku aðila á markaði.

Þess vegna dregur þetta í rauninni úr þeim áhrifum sem kolefnisskatturinn ætti að hafa, sem er þvert á þessi ótrúlega flottu markmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum þar sem loftslagsmálin og markaðurinn eiga einmitt að vinna saman. Kolefnisskattur er þess vegna fullkomin leið til þess að gera einmitt það, að láta markaðinn og loftslagið vinna saman, því með þessu er ríkið ekki að koma að stjórn um hvert markaðurinn eigi að stefna heldur gerir hann það sjálfur

Einnig væri hægt að greiða hann út og er þá horft til tillagna í sameiginlegu bréfi 3.500 hagfræðinga, þar af 28 Nóbelsverðlaunahafa, um að greiða út skattinn, mest til þeirra tekjuminnstu og lækka í þrepum eftir því sem laun hækka. Þá fengju tekjuminnstu hóparnir enn þá meira tækifæri til að taka þátt í grænu umskiptunum. Það væri raunhæf leið fyrir ríkið að setja á fót slíkan skatt

Þetta er eitthvað sem þingið gæti rætt síðar. Báðar leiðir eru raunhæfar til að virkja allt samfélagið í því að minnka verulega útblástur gróðurhúsalofttegunda og með því áhrif loftslagsbreytinga. Með þessar staðreyndir í huga og frábær markmið ríkisstjórnarinnar tel ég þetta vera raunhæfa leið til að koma loftslagsmálunum í forgang og tel að þingmenn, sem er annt um umhverfið, sama í hvaða flokki þau eru og sama á hvaða hlið stjórnmálanna eða hagstjórnarinnar þau eru, geti öll sætt sig við þessa lausn. Það er ótrúlega mikilvægt að fjármagna þessar loftslagsaðgerðir og halda áfram að fylgja vísindum og sérfræðingum þegar kemur að því að leita lausna.

Þetta vona ég að þingmenn, sérstaklega í ríkisstjórninni, sem vilja ná fram loftslagsmarkmiðum sínum, skoði ítarlega og greiði atkvæði með þessari breytingartillögu.

Ég vil koma inn á þrjú atriði svona að meginstofni til, kannski bætist eitthvað aðeins við í ræðu minni. Ég Ég vil í fyrsta lagi koma inn á breytingartillögur sem við í Miðflokknum leggjum hér fram milli 2. og 3. umr. og síðan langar mig til að koma aðeins inn á mál sem hafa verið hér nokkuð rædd sem snúa að ívilnunum tengiltvinnbíla og

„Nefndin hefur fjallað að nýju um breytingar á ívilnunum vegna innflutnings tengiltvinnbifreiða samkvæmt lögum um virðisaukaskatt sem að óbreyttu falla niður eftir að samtals 15.000 tengiltvinnbifreiðar, sem notið hafa ívilnana, hafa verið skráðar á ökutækjaskrá. Líkt og fram kemur í áliti meiri hluta nefndarinnar við 2. umræðu telur meiri hlutinn ekki forsendur til breytinga á fyrirkomulagi ívilnana vegna tengiltvinnbifreiða að svo stöddu

ef við horfum á uppbyggingu innviðanna, hversu skammt þeir eru raunverulega á veg komnir hvað það varðar að ráða við þessa umbreytingu, orkuskipti í samgöngum, þá er allt sem bendir til þess að það sé hreinlega alveg galið að ætla sér að reyna að ná þeirri breytingu fram með því að slá tengiltvinnbílana út úr ívilnanagrúppunni núna um áramótin. Áramótin eru að ganga í garð bara eftir nokkra daga þannig að þessi ívilnun er varðar tengiltvinnbílana er búin. Það sem tekur við verður væntanlega markaður á næsta ári þar sem umboðin munu þurfa að stýra framboðinu meira inn á sparneytna, sem er auðvitað jákvætt, bensínbíla og dísilbíla sem í engu notast við rafmagn sem orkugjafa. Eins og gögn Bílgreinasambandsins benda til og þær umsagnir sem borist hafa um þetta frá þeim aðilum sem starfa á þessum markaði

sem menn segjast ætla að ná fram. Þetta er eitthvert skýrasta dæmið sem hægt er að hugsa sér um það. Hér er þessi breyting gerð og hún mun hægja á orkuskiptum í samgöngum. Það er engum blöðum um það að fletta. Þetta er vond ákvörðun

á víðtækari endurskoðun, m.a. með hliðsjón af ríkisstyrkjareglum og skuldbindingu íslenskra stjórnvalda til þess að tilkynna breytingar á fyrirkomulaginu til Eftirlitsstofnunar EFTA“.

þrammað um á þynnri ís en í þessu máli ef framlengingin hefði verið ákveðin hér án þess að ræða áður við Eftirlitsstofnun EFTA. Eftirlitsstofnunin er búin að fara í gegnum þetta,

fjárlaganefnd sé búin að loka sinni vinnu en eins og kom fram hér í svari hv. formanns fjárlaganefndar áðan í umræðu um fjárlög við andsvari mínu þá yrði þetta bara gert með því að nefndin er kölluð saman og hún leggur fram breytingartillögu sem er tekin inn hér með afbrigðum. Það er algerlega vandalaust. Þetta er einhver undansláttur. Hvað veldur?

hafi skilning á þessu máli. Annað stenst enga skynsemisskoðun, auðvitað gera þingflokkarnir það. Ef það er staðan að við erum hér að samþykkja mál sem gengur beinlínis gegn

að ríkisstjórnin er rangstæð í eins og þessu, þegar hérna er beinlínis verið að hægja á orkuskiptum í umferð, þá hljóta þingflokkar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks að gefast býsna fljótt upp. upp. Það veldur mér verulegum vonbrigðum að þetta sé niðurstaðan. Þingmenn stjórnarflokkanna munu hér síðar í dag fá tækifæri til að fella tillögu Miðflokksins um að halda þessum reglum óbreyttum frá því sem nú er og ég vona að mönnum snúist hugur fyrir þann tíma. En í öllu falli, ef vilji er til þess að finna einhverja millileið sem getur áfram stutt við orkuskipti í samgöngum og menn taki ekki nokkur skref aftur á bak, eins og blasir við að verði raunin á næsta ári, þá mun ég styðja slík mál og mun fagna þeirri framgöngu meiri hluta fulltrúa í efnahags- og viðskiptanefnd. Það væri skynsamlegt og þá mun sá sem hér stendur draga sína eigin tillögu til baka. Til viðbótar við þessi atriði er snúa

að fjármálaráðuneytið horfir eingöngu á kostnaðarþáttinn af þessu en í engu er tekið tillit til þeirra tekna sem af slíkri hækkun frítekjumarksins hlýst. Það er Það er auðvitað fráleit nálgun að hér standi fyrirsvarsmenn stjórnarflokkanna og haldi því fram að það séu bara útgjöld af því að hækka frítekjumark eldri borgara. Eldri borgarar eru ekki að fara að setja hverja krónu undir koddann og láta hana stoppa þar. Þetta fer allt meira og minna í neyslu og skapar ríkinu áfram tekjur.

það verður að koma á þannig mekanisma fyrir okkur þingmenn að fjármálaráðuneytinu sé uppálagt að að sýna á báðar hliðar peningsins, ef svo má segja, það sé bæði tekið tillit til þeirra útgjalda sem af ákvörðun hljótast og þeirra tekna sem líklegt er að af henni skapist. Meðan svo er ekki þá erum við alltaf að horfa á bjagaða mynd. Síðan til viðbótar verður hér tillaga frá okkur í þingflokki Miðflokksins, eins og ég kom inn á áðan, um að framlengja ívilnun tengiltvinnbíla út árið 2022 án þess að gera neinar hliðaraðlaganir. En ég myndi fagna því ef fulltrúar ríkisstjórnarflokkanna kæmu fram með tillögu sem væri í þá áttina, þó að skilyrðin yrðu ekki framlengd að fullu. Ég hef dregið til baka tillögu er snýr að kolefnisgjaldinu. En efnislega er afstaða okkar í Miðflokknum óbreytt, það er skattur sem ætti að lækka eða fella hreinlega niður, enda hefur það ítrekað komið fram í svörum ráðherra hér á liðnu kjörtímabili að stjórnvöld hafa enga hugmynd um áhrif þessa skatts. Þetta er bara hreinn viðbótarskattur á fyrirtæki og landsmenn alla og við eigum að draga slíkt til baka í stað þess að setja skattahækkanir í búning grænna lausna og grænna skatta sem eru ekkert annað en almennir skattar. Ég ætla að láta þetta duga

en þessum 15.000 bíla kvóta verði náð. Ég held að það sé mjög mikilvægt að gera það. Ég get alveg tekið undir það sem fram kemur að þetta er auðvitað hluti af markmiðum ríkisstjórnarinnar þegar kemur að loftslagsmálum. Ég vil spyrja hv. þingmann, þar sem þetta er niðurstaða nefndarinnar, hvaða tölu hann hefur í huga varðandi þennan kvóta, hvort við erum að tala um að fara í 17.000, 18.000 eða 20.000.

Með fyrirvara um að það sé misminni held ég að ég hafi þá tölu frá Bílgreinasambandinu. Það verður að vera smáfyrirvari á því svari mínu en ég held að tölurnar þær passa við þau gögn sem liggja fyrir núna um þegar skráða bíla, með hvaða hætti sá taktur hefur verið og það tímabil sem

Ég held að kannski sé það þessi umhverfisþáttur, uppbygging innviða úti um allt land, þetta tengist allt saman, að hugsanlega séum við að fara of bratt í að fella ívilnanirnar alveg úr gildi. Það er kannski ástæðan fyrir því að við erum að leggja það til. Ég hef trú á því að að bæði hæstv. ráðherra og við þingmenn séum til í að hlusta á rök og það sé margt sem geti breyst í þessari vinnu.

bíla í dag með mjög litla drægni. Ég verð að viðurkenna að ég þekki það ekki en ég held að þeir bílar séu varla framleiddar lengur, bara í ljósi þeirrar þróunar sem orðið hefur. En ég vona

En tölum um hitt sem hefur verið til umræðu hér, tengiltvinnbílana. Þar erum við líka komin í þessa ótrúlegu hræsnisferð að halda því fram að það sé ekki skynsamlegt